Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince. A sukladno članku 159. Poslovnika za ovaj hitni postupak i amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona provela su tri saborska odbora. Izvješća ste njihova primili na sjednici. Želi li predlagatelj odnosno predstavnik izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Tu je s nama državni tajnik Središnjega državnog ureda za upravu gospodin Antun Palarić. Izvolite! **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora! Vlada Republike Hrvatske u procesu harmonizacije zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije predlaže i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama s Konačnim prijedlogom zakona sa ciljem da se iz hrvatskog pravnog sustava isključi jedna diskriminirajuća norma na strane pravne pravne i fizičke osobe. Naime, prema važećem zakonu ustanovu u Republici Hrvatskoj mogli su osnovati domaće fizičke i pravne osobe i u raznim kombinacijama zajednički ili kao suosnivači. Ali je bilo zabranjeno stranim fizičkim i pravnim osobama. Ovim zakonom bi se ta diskriminirajuća norma uklonila i omogućio bi se jednaki tretman stranim i domaćim fizičkim i pravnim osobama. Naravno da bi ta norma bila u primjeni, stupila bi na snagu stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Još je jedna važna odredba ovog zakona, a tiče se ubrzanja administracije. Naime, mi smo uvažili preporuku HITRORez-a u pogledu rokova jer prema važećem Zakonu o ustanovama, osnivač ustanove je dužan dostaviti akt o osnivanju ministarstvu u čiji djelokrug spada aktivnost ustanove i zatražiti donošenje rješenja o ocijeni suglasnosti te odluke ili drugog akta o osnivanju sa zakonom. I ministarstvo je bilo dužno u roku od 2 mjeseca donijeti to rješenje. Mi smatramo da treba skratiti rokove i predlažemo da se zakonom propiše obaveza kako bi ministarstva ubuduće u roku od jedan mjesec ili u roku od mjesec dana izdali takva rješenja. I time ćemo znatno skratiti vrijeme potrebno za osnivanja ustanove. U ostalom dijelu zakona riječ je o tehničkom poboljšanju teksta. I na ovaj tekst primili smo dva amandmana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji također nomotehnički popravljaju tekst. tekst. Mi ih prihvaćamo sa zahvalnošću. Molim zastupnike da ovaj zakon prihvate jer je to dio usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom. Hvala lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku. I sada se još, već sam ustvari pitao je li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ pa sam dobio negativan odgovor. Znači možemo otvoriti raspravu o ovoj točci. Za raspravu u ime kluba odnosno prvi klub koji se javio je klub SDP-a i gospodin zastupnik Josip Leko. Njega nema. Drugi klub je za raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Vladimir Ivković. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama s konačnim prijedlogom zakona. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava navedeni prijedlog zakona ali bitnije od toga je što dobivamo tim izmjenama zakona. U suštini državni tajnik je napomenuo ono što se mijenja a ja bih htio nekoliko stvari reći kako se to reflektira u praksi. Dakle, ovim omogućavanjem osnivanja se ustvari prvo usklađujemo sa zakonodavstvom, omogućavamo da i strane fizičke odnosno strane pravne osobe mogu od dana ulaska u sudjelovati u osnivanju ustanova u Republici Hrvatskoj. Ali bitnije je od toga ova efikasnost koja se postiže skraćivanjem vremena sa 60 na 30 dana kao vrijeme u kojemu ministarstvo mora dati suglasnost ili na sporazum ili u nekim situacijama u kojima mora dati suglasnost na djelatnost kojima se ta ustanova bavi. neki dan sudjelovao u jednom takvom postupku u praksi mogu reći da Županija Međimurska zajedno sa općinom Donji Kraljevec osnivala je jednu ustanovu sa ciljem da se obilježi i na neki način razvija učenje Rudolfa Štajnera u svim onim područjima s kojima se bavilo. Dakle, te djelatnosti su bile od biodinamičke proizvodnje hrane, rehabilitacijsko jahanje, euritmija, valdorfska pedagogija, filozofija, antropozofija itd. U praksi je to izgledalo tako da Registarski sud kod upisa je jednostavno u opredjeljenju što mi želimo ovom ustanovom ustanovom postići došao u situaciju da se opredjeljuje da li je to obrazovanje, da li je to uzgoj konja kod rehabilitacijskog jahanja odnosno teško prepoznati djelatnost i na koji način i kojem ministarstvu podnijeti na suglasnost. Suglasnost je krenula redom od Ministarstva poljoprivrede. Ministarstva su se proglašavala nenadležnima, ministarstva su davala odbijencije odnosno suglasnosti. Međutim, da bi ukupna djelatnost bila upisana za svako ministarstvo je trebalo šezdeset dana zbrojeno osam mjeseci do faze da se ispune uvjeti za upis u sudski registar jedne ustanove. To je praktični efekat primjene ove izmjene zakona. Treće, u ovoj situaciji se izjednačava Republika Hrvatska kao osnivač odnosno uvodi se i formalno u zakon da zajedno s jedinicama lokalne samouprave i sa fizičkim i pravnim osobama osniva ustanovu ali isto tako se proširuje ta djelatnost na način da se sprečavaju špekulacije kod osnivanja ustanove na način da bi jedni odgovarali za obaveze a drugi koristili ustanove u svoju korist, pa je tako ukupno gledano zakonom i za ovu situaciju kad se Republika Hrvatska uključuje u osnivanje ustanove predviđeno da za obveze se ne smije sporazumom isključiti jedan od sudionika sporazumijevanja i na taj način ga zaštititi od štetnih posljedica odgovornosti za obaveze. Klub Hrvatske demokratske i posebno zbog ovih okolnosti koje su navedene smatramo da doprinosi poboljšanju trenutnog zakona. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam gospodine zastupniče. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva prijavljena je uvažena zastupnica gospođa Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo, ja moram izraziti zapravo svoje zadovoljstvo što se pred nama nalazi tekst Prijedloga zakona o izmjenama o ustanovama makar neću ništa reći novoga što do sada nismo čuli u ovom trenutku. Međutim, doista držim da je vrijeme kad je potrebno donijeti ove izmjene i dopune jer je između ostaloga svrha ovih izmjena i dopuna Zakona o ustanovama dokidanje diskriminacijske odredbe koje bi se protivile pravnoj stečevini Europske unije. S obzirom da se izjednačava položaj stranih fizičkih i pravnih osoba sa domaćim fizičkim i pravnim osobama glede osnivanja ustanova kao jedan od planiranih srednjoročnih mjera. Skraćeni rok naravno od dva mjeseca za donošenje rješenja o osnivanju na jedan mjesec se ide u smjeru ubrzavanja cjelokupnog osnivanja, postupka osnivanja ustanova a u slučaju kada ustanove osniva više osnivača, primjerice Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica regionalne odnosno lokalne samouprave je puno kraći postupak. Dodatna sredstva naravno što svih nas može veseliti u proračunu nisu neophodna. Stoga evo ja se zapravo evo promišljam da je i ovo dodatna kvaliteta svrhe postojanja ustanova naravno korisnika i radi podržavam donošenje ovih izmjena i dopuna zakona u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem. Slijedeća za raspravu je prijavljena uvažena zastupnica gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite.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 sa svega pet kratkih članaka izmjena i dopuna ne zahtijeva veliku raspravu osobno smatram da je zaslužuje iz slijedećih razloga. Prije svega ovaj zakon nosi zakonu P.Z.E. prijedlog zakona Europa jer se ovim zakonskim prijedlogom zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije i jedan je od onih Zakona za koje se hrvatska Vlada odlukom ovoga Visokoga doma obvezala na usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe tijekom ove, 2008. godine. Nesporno je kolegice i kolege da je usvajanjem ovih Izmjena i dopunama Zakona o ustanovama činimo još jedan korak na približavanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Poglavito nakon najava čelnika Europske komisije da Hrvatska može do rujna sljedeće godine završiti pregovore čime će se ostvariti strateški cilj Republike Hrvatske. Drugi razlog zašto smatram da ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama zaslužuje raspravu jest činjenica da danas mijenjamo i dopunjavamo, usklađujući ga time sa europskim zakonodavstvom Zakon donijet 1993. godine. I koji u ovih proteklih 15 godina osim dvaju ispravaka nije imao izmjena i dopuna. U prilog činjenici da Hrvatska ima dobre zakone. I treći, ali ne manje važan razlog koji želim istaknuti je pozitivan učinak radnog tijela Vlade Republike Hrvatske, posebne jedinice za HITRORez koja je sugerirajući pojednostavljenje Zakona o ustanovama u smislu da se poveća efikasnost djelovanja nadležnih ministarstava u postupcima donošenja rješenja o ocjeni sukladnosti odluke sporazuma, odnosno Ugovora o osnivanju ustanove sa zakonom do sada propisani rok od 60 dana u prijedlogu ovih Izmjena i dopuna Zakona skraćuje se na 30 dana. Iz činjenice da od pet predloženih članaka izmjena i dopuna

od čega u jednom terminološki usklađujemo, a u jednom određujemo njegovo stupanje na snagu. Želim naglasiti da Republika Hrvatska ima dobre zakone i da je spremna ispuniti uvjete pregovora i pristupiti u punopravno članstvo u uniji. Iz tih razloga podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona sa predloženim amandmanima. Hvala lijepa. Sada je na redu uvaženi zastupnik Ivo Jospipović. **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Kao prvo, Zakon je za podržati, to je jedno poboljšanje zakona i zaista se tu nema što prigovoriti. Međutim, evo, dvije načelne stvari, jedna koja je povezana možda zato kako je do promjene došlo a druga načelno o ustanovama budući da je evo ova objedinjena rasprava se prema Poslovniku fokusira i na konkretne odredbe a i na opća pitanja. Prvo, ako je ovo što se predlaže rezultat rada HITROReza onda moram reći da inače iz pračenja HITROReza kako je do sada funkcionirao treba reći, bar se meni čini da nam on osobito i nije potreban. inače HITRORez je do sada dao vrlo malo rezultata po mome sudu, a i ono što je dao, bilo je više sličilo lobističkim naporima nego što je sličilo pravnom stručnom poslu koji bi trebao rezultirati poboljšanjem hrvatskog zakonodavstva. Što se druge načelne primjedbe tiče, ona je vezana za sam Zakon o ustanovama, jer je ovo možda bila prilika da se promisli koncept ustanove u hrvatskom pravu. Naime, institucija ustanove koju inače nemaju sve europske zemlje, ovako kao što to mi imamo je zamišljena kao organizacijska forma kroz koju će građani zainteresirani pravne i fizičke osobe servisirati neki javni interes, kulturni, obrazovni, zdravstveni itd.. Kao takva institucija nije mišljena profitno, u načelu nije smišljena zato da bi se zarađivao novac kroz tu formu, nego je prvenstveno osmišljena kao forma zadovoljavanja javnog interesa. S time u vezi je naravno i porezna i druga pozicija takve forme organiziranja. A mi danas imamo nažalost pojavu da se ustanova izrodila na neki način, da zbog toga što su pojedine djelatnosti, za pojedine djelatnosti su ekskluzivno vezane za ustanove, dakle, vi za neke djelatnosti ne možete poduzetnički nastupiti i osigurati funkcioniranje kroz trgovačko društvo, recimo meni bi to bilo zanimljivo da se HITRORez na to osvrnuo. Vi imate situaciju, imamo situaciju da neke djelatnosti ne mogu ostvariti dotok kapitala koji bi bio potreban za razvitak te djelatnosti ili se igramo maskembala da se neke ustanove defacto funkcioniraju kao trgovačka društva, defacto funkcioniraju kao trgovačka društva, a zapravo se i u javnosti i kroz knjigovodstvo i kroz druge relevantne aktivnosti prikazuju kao neprofitne organizacije. Danas ćemo imati jedan Zakon koji je takve narav i koji čini mi se dijelom blokira djelatnost a dijelom predstavlja maskembal u hrvatskom No, evo to su bile vrlo općenite napomene, mislim da je Državni ured, predlažući ovaj Zakon napravio dobar posao, izmjene su za prihvatiti, ja ću ih podržati. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Pozivam uvaženog zastupnika, gospodina Josipa Leku, na pojedinačnu raspravu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa naravno da je ovo prigoda govoriti o Zakonu o ustanovama kako se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Pa onda reći da je domet HITROReza bio zaista veliki, kolike su bile i škare kada su taj projekt promovirale. Naime HITRORez je uopćio da se za osnivanje ustanove kada se zatraži od nadležnog ministarstva, nadležnog tijela državne uprave mora zahtjev riješiti u roku od 30 dana. Taj veliki domet HITROReza je bio i osmišljen je samo u korist u korist da tako kažem stranaca. Jer Zakon o upravnom postupku poznaje rok i obvezuje upravu da u roku od 30 dana riješi zahtjev stranke, pogotovo zahtjev koji je dokumentiran. A 60 dana je ako treba utvrđivati činjenice u postupku. Taj domet HITROReza je za nas zaista od ogromnog značaja jer je to zaista povećalo konkurentnost Hrvatske u Europskoj uniji jer je zahtjev za rješavanje, za osnivanje ustanove skraćen sa 60 dana na 30 dana. Međutim, ovdje je nešto važnije, ovo što je kolega Josipović rekao zakonom su propisane djelatnosti za koje se može osnovati ustanova bilo javna, bilo ustanova bez ovog javna. I ta zloupotreba već smeta i građanima Hrvatske. Ja sam uvjeren da će smetati i hrvatskom gospodarstvu kad se pojave osnivači iz inozemstva. Evo dramatičnih primjera. Ustanova je i ljekarna, a sad se naravno čim se otvore granice biti osnivanja ljekarni koliko hoćete i slijedeći zakon je oko privatizacije ljekarna. Ustanova je i kod otok znanja Koločep i na temelju toga je dobio koncesiju na Koločepu, a sve novine u Hrvatskoj i cijela javnost se zabavlja kako se realizira zadaća te ustanove. Jesmo li zadovoljni sa realizacijom zadaće “otok znanja Koločep“? Je li ima odgovor država ili Vlada kako se realizira ugovor o kupnji, odnosno koncesiji? To je ustanova. Dakle, ima zakonom utvrđenu djelatnost i zakon nalaže brigu o realizaciji zadaća …/Govornik se ne razumije./… Nemamo odgovora na to, ali imamo HITRORez da smanji rok za 30 dana kao vrhunski domet. Ako tome dodamo još da je HITRORez ispustio mogućnost ne samo o suštini da raspravlja, nego čak i formalno da uskladi zakon koji predlaže ovdje da se mijenja sa Ustavom i sa Zakonom o lokalnoj, regionalnoj, područnoj samoupravi. Ni to nije obavio. Taj HITRORez. I još jednu samo napomenu. Trebalo bi zaista da Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kad pošalje materijale u Hrvatski sabor stavi potpis da je izvršio usklađivanje prijedloga akta zakona o izmjenama i dopunama sa ostalim zakonima koji su na snazi, pogotovo ako se mijenja i dopunjava zakon. Dakle, u suštini nemam ništa protiv promjene koja se predlaže ovim zakonom, ali njen domet je minoran u odnosu na obveze koje Zakon o ustanovama obvezuje i Sabor i želio bih reći da se cijeli zakon mora osmisliti drugačije i drugačija provedbe Zakona o ustanovama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospođa Marija Lugarić. Izvolite. Kolega Leko je u svojoj diskusiji spominjao HITRORez. Govorio je o zapravo relativno slabim dometima akcije koju bih osobno cijenila kao prilično PR akcijama. Ako odemo na web stranicu HITRORez-a vidimo da je zadnja vijest o provedbi HITRORez preporuka datira sa 12. studenim 2007. godine i kaže da, preporuka HITRORez-a je da se ukine 425 propisa, odnosno pojednostavi 374 propisa i da to sve skupa treba biti gotovo do veljače 2008. godine, odnosno da je već trebalo biti gotovo. Dakle, nisu dometi HITRORez-a slabi samo u primjeni ovog zakona, nego su slabi i općenito. Oni su sve samo ne hitre i očito se radilo o dijelom predizbornoj PR akciji koja je imala za svrhu stvaranje dojma, a ne stvarno rješavanje problema prezgužvanosti, prenapučenosti i prevelikog preklapanja i komplikacije u propisima države. Hvala. Odgovor gospodin Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Kolegice Lugarić i vaša i moja zadaća je ukazati radi hrvatske javnosti koliko je bio efikasan program Vlade Republike Hrvatske i mi smo tu zadaću nadam se danas dobro odradili. Hvala lijepa. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Razgovor, odnosno rasprava o Zakonu o ustanovama, odnosno o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama s obzirom da se radi o Konačnom prijedlogu zakona prilika je da općenito progovorimo o ustanovama, o nadzoru nad radom ustanovama, a naročito s obzirom na izmjenu članku prvoga sada ovog konačnog prijedloga kako ustanovu može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba. Naime, što je sa nadzorom nad radom ustanovama? Da li su ustanove na ovaj ili onaj način upravo zbog neadekvatne kontrole postale mimo uopće duha i smisla zakona, trgovačka društva, trgovačka društva i to kapitala. Ali još jedna bizarnija stvar možda primjer kako se krčmi narodna imovina. Naime, evo ovako ove sitne izmjene koje i nisu baš sitne s obzirom da dajemo ovlast pravnoj osobi da može, stranoj fizičkoj i pravnoj osobi da može osnovati ustanovu, onda tim više kontrola mora biti bolja. Naravno da protiv toga nemamo ništa. Isto tako da se skrati ovaj rok od dva mjeseca za mjesec dana. Ali slaveći slaveći HITRORez na ovom primjeru da eto zbog posebne jedinice molim vas, formirana je i posebna jedinica. To ima nekako zvučiti kao koja je vrlo operativna i tako, ali koja je samo bila jedan “pi ar“. Na kraju krajeva bilo bi porazno da je taj HITRORez međutim on je otišao u slavnu propast. Da se taj HITRORez bavio i onim sigurnosnim mehanizmima koji su koliko toliko prava radnika i prava prava građana kroz određene zakone, ta prava koja su bila ugrađena da eto i po posebnom zadatku HITRORez-a ne budu srezana. Pa onda i za tim HITRORez-om nemamo što žaliti. Kako radi kontrola naših ustanova? Što rade pojedina ministarstva koja su po zakonu za to ovlaštena odnosno Središnje tijelo uprave. Da se podsjetimo što govori članak prvi o ustanovama. Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti. Sve najplemenitije djelatnosti, a onda još članak 5. kaže, odnosno 6. kako se takva ustanova može osnovati i kao javna ustanova čiji je onda rad na vlastito javan. Vidite jedan primjer koji vuče svoju povijest još od 1999. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu osnovao je Institut za istraživanje mozga i to kao javnu ustanovu, a institut je osnovao Polikliniku "Neuron" a poliklinika protivno Zakonu o ustanovama donosi statut na kojeg nitko do dana danas ne reagira, gdje dobit zadržava sebi. Osnivač dakle je bio Medicinski fakultet i po Zakonu o ustanovama sva dobit ide upravo osnivaču koji onda upravo ta sredstva dalje investira za te potrebne djelatnosti. Ali štos e događa? Dakle na takav statut koji je protivan zakonu nitko ne reagira, Središnji državni ured ne reagira, ne reagira nadležno ministarstvo, ali što se u međuvremenu događa i to vidimo i kod prošlog proračuna i kod ovog proračuna, da su ogromna sredstva kroz resorno ministarstvo, dakle u konkretnom slučaju otišla upravo preko javne ustanove otišla su u ovu polikliniku. Šta vi kažete na to? Pa čemu onda ove ustanove? Neka se lijepo osnuju sa svojim kapitalom kao društvo kapitala pa neka lijepo posluju, a ne državnim novcima. Ali sve je pokriveno ovako najplemenitijim Pa tko za takve projekte i mi smo svi dizali ovdje ruku jednoglasno, pa tko za to ne bi digao ruku za takve projekte koji spašavaju ljudski život. Vidite i takvim sredstvima prošle godine, dakle za takav jedan projekt iako nije dobio na natječaju, ali to je već duga priča, nego odvojena su ogromna sredstva za magnetsku rezonancu. I sada naš građanin, ta sredstva su bila iz proračuna, mora platiti itekako ukoliko se želi pregledati na tom aparatu. I zato je to kada je zakonodavac, odnosno kada je Hrvatski sabor još daleke 93. donosio taj zakon, on je pretrpio i nekakve izmjene 97. još i 99. evo ga i sada se mijenja, ali pitanje nadzora, pitanje kontrole iako je koliko-toliko u postojećem zakonu čije se odredbe i ne mijenjaju, nije pretrpio nikakve izmjene, na žalost nitko to kontrolira, nitko ne pita za to. To je već na takvu jednu opasnost, odnosno što se događa, ovo je samo jedan mali primjer, skrenuo pozornost i kolega Josipović i kolega Leko. Prema tome sada, na vlastito i sada kada dajemo ovlasti stranim fizičkim i pravnim osobama da osnivaju ustanove što je sasvim normalno s obzirom na približavanje Hrvatske Europskoj uniji, da nadzor nad ustanovama bude pojačan, a ne da se ne poštuje ni ovo što je u zakonu stipulirano još daleko 93. godine. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo je gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica Antičević je rekla da se sa ovim prijedlogom zakona krčmi državna imovina. Ovim ste riječima rekli kolegice i to je netočan navod, čak ste rekli da ćete reći jedan primjer, niste ga ni naveli. Dakle potpuno ste nešto netočno izjavili i ako ne shvaćate da je ovo doista riječ o usklađivanju sa europskim zakonodavstvom i sa našim stremljenjem da idemo u Europsku uniju što ste pokazali i prekjučer, onda doista ja ja ne vidim nikakvog drugog razloga osim nekog politikanstva koje ste iznijeli na taj način, a rekli ste, izrijekom ste rekli i možete pogledati u fonogramu, da se ovim prijedlogom zakona krčmi državna imovina.

člankom 214. Naime ispravljao je ono što ja nisam rekla i kaže čak da nisam navela primjer. Ja mislim da nisam mogla detaljnije u svojoj raspravi navesti navesti taj primjer. Dakle zakonom se ništa ne … nego ne primjenom njegovom i na to sam nekoliko puta skrenula pozornost i apostrofirala činjenicu da se primjenjuje zakon, a na vlastito odredba članka 64. nadzor nad radom ustanove. Jer upravo kroz institut ustanove ili javne ustanove zaista kolega može se krčmiti, a i krčmi se narodna imovina. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospođo zastupnice spomenuli ste krčmenje državne imovine i gospodin zastupnik je tvrdio suprotno od vas, pa prema tome on je ispravio vaš netočan navod po njegovu mišljenje, a vi ste ponovo se pozvali na nešto. Ja sam se nadao da vi kao ugledna pravnica i bivša ministrica pravosuđa će pomoći da se u Saboru korektno primjenjuju instituti koje je propisao Poslovnik, ali vi upravo to stalno pokazujete i kršite.

citiram: "ustanove nitko ne kontrolira". I ovaj njezin netočan navod mislim da treba ispraviti i radi njezine cijele rasprave koja je upravo išla u tome kao da sustav … pravne osobnosti o funkcioniranju u Republici Hrvatskoj nešto izvan zakona, nešto što nitko ne kontrolira, nešto što je prepuno ne znam kakvih protupravnih ili nezakonitih radnji. U smislu ovog ispravka samo bih kazao da svaka ustanova ima svoje upravno vijeće, ravnatelja, financijske i svake druge kontrole u smislu podnošenja financijskih i svakih drugih godišnjih izvješća tako da su sve ustanove u našem pravnom sustavu itekako kontrolirane i što se tiče financija i što se tiče djelatnosti. U ime predlagača, državni tajnik gospodin Antun Palarić će se obratiti zaključno. Izvolite. **Palarić, Antun** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem svima na raspravi, naročito onima koji podržavaju donošenje ovoga zakona jer je ovo možda mali korak, ali svaki korak prema usklađivanju zakonodavstva se bilježi i dobro je došao. Više se danas govorilo o svemu osim o prijedlogu ovog zakona, ja ću se dopustite mi, malo osvrnuti na ono što je rečeno, da ne bi ostao krivi dojam u hrvatskoj javnosti u pogledu funkcioniranja ustanova u Republici Hrvatskoj. Zadaća je Hrvatske Države jačanje državnih institucija, ali isto tako zadaća je Hrvatske Države i Vlade stvaranje prostora za razvoj neprofitnog sektora, za razvoj nedržavnog sektora rekao bih. I Hrvatska je u tom pogledu postigla zavidne rezultate. Mi smo slobodna zemlja u kojoj se slobodno osnivaju političke stranke, sindikati, udruge, zaklade, fundacije pa i ustanove. I mogućnost osnivanja ustanova naročito je došla do izražaja na lokalnoj razini jer su naše jedinice lokalne samouprave i područne samouprave iskoristili pravo koje zakon dopušta i uredili su veliki dio društvenog života izvan sfere politike, prepustili je posebnim ustanovama od vrtića, škola, muzeja, knjižnica i sve ono što čini kvalitetu života u lokalnim sredinama. Naravno da mi u žaru stvaranja hrvatskog modernog zakonodavstva nekad i prenormiramo i zbog toga je osnovana posebna jedinica HITRORez da bi preispitala količinu i kvalitetu propisa koji su na snazi, prije svega podzakonskih akata i kako bi pronašla, detektirala i dala prijedlog uklanjanja prepreka koje koče ili usporavaju pravni i politički život u Republici Hrvatskoj, osobito prava građana, osobito gospodarske aktivnosti. svaki prijedlog HITRORez-a tijela državne vlasti su razmotrile. Ja govorim sada u ime Središnjeg državnog ureda za upravu. Mi smo s njima surađivali. Mi smo procijenili da se po ovom zakonu rok lex specialis rok lex specialis u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku ovaj rok može smanjiti, da su kapaciteti ministarstava takvi administrativni da oni mogu održati ovaj rok. I želimo prisiliti administraciju da radi brže i kvalitetnije. Mi smo u dosadašnjem tijeku reforme napravili puno od transparentnosti rada tijela javne vlasti do ustroja državne uprave do službeničkog zakonodavstva i mnogo toga. A sada želimo pojačano raditi na podizanju kvalitete rada u državnoj službi, na podizanju znanja i jačanju discipline. I ova odredba o skraćenju roka zapravo znači jačanje discipline u tijelima državne uprave. I želimo da naši službenici kada prime zahtjev odmah ga uzmu u rad i da poštuju ovako skraćene rokove. Vjerujemo da će osim usklađivanja sa europskim zakonodavstvom i skraćenje rok doprinijeti da se ustanove u Republici Hrvatskoj brže osnivaju, a sve u cilju kako bi svojom aktivnošću podigla razinu kvalitete života u lokalnim sredinama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kao što sam jučer najavio. Pa molim još jedanput klubove u 13 sati i 30 minuta ćemo započeti sa glasovanjem u Saboru. Znači nećemo prekidati sjednicu jer dosada je bio običaj da to bude u 15 sati. Mislim da nema razloga zbog toga, nego da to u nastavku napravimo. Hvala.